slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z.E. br. 735 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani do kraja rasprave. Proveli su Odbor za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite kojega je neminovnost donošenja u Republici Hrvatskoj proističe iz činjenice kako se kvalitetno mjerenje indikatora u zdravstvenoj zaštiti mora prikazati na način da jednom zauvijek se postavi situacija što je kvalitetno pružala zdravstvena zaštita i da se vidi gdje leže odstupanja koja pokazuju da svi indikatori inozemni puno više i puno bolje vrednuju kvalitetu zdravstvene zaštite nego što je percepcija same kvalitete u Republici Hrvatskoj. Predloženim zakonskim prijedlogom smatramo da postavljamo temelje i početak za uspostavu pravog sustava kvalitete, kontrole kvalitete ne kao jedne paralelne institucije, institucijama sustava inspekcije koja postoji danas već u pravilu institucije kao u obliku agencije kojoj je zadaća provoditi postupke standardiziranja postupaka i medicinskih usluga, kojoj je zadaća dakle omogućiti sustav akreditacije u Hrvatskoj koja će zadaća u budućnosti biti samim time dovoditi i do sustava kategorizacije bolnice i zdravstvenih ustanova samim time doprinijeti onom osnovnom što ustvari je a to je da zdravstveni sustav mora biti okrenut prema pacijentu, orijentiran prema pacijentu i da pacijent mora biti upoznat sa kakvom kvalitetom zdravstvene usluge raspolaže. Navedeni zakonski prijedlog koji se nalazi pred vama upućen je kao hitni prijedlog jer se radi o na neki način usklađivanju određenog dijela zakonodavstva prema zahtjevima koji su postavljeni ne samo od već i od Svjetske zdravstvene organizacije koja je postavila strategiju zdravlja, razvoja zdravlja za sve u 21. stoljeću gdje se kroz strategiju upravljanja kvalitetom i upravljanja zdravstvenim ustanovama želi podići razina kvalitete zdravstvene zaštite. Do sada možemo samo reći da na području Europe većina država je provela akreditacijski postupak kao jedan od osnova unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite je čak i u nekim članicama koje nisu članice Europske unije proveden isti takav postupak. Neke države su to riješile kroz poseban zakon kakav prijedlog zakona donosi i ova Vlada, a neki su to riješili unutar okvira zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovaj zakon isto tako dio je programa, Nacionalnog programa za pristupanje Europskoj uniji u poglavlju 28. i čini poglavlje zaštite potrošača i javnog zdravstva. U raspravi koja se treba provesti može se dati određeni detalji ovog zakona, a zbog poodmaklog vremena predlažemo ovaj zakon i zahvaljujemo. Hvala. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, zakonodavstvo, europske integracije. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo moramo biti iskreni i reći da je zaista ova namjera dobra ali čini mi se da je to ipak samo kao namjera, a znamo da i put u pakao je popločen dobrim namjerama. Točno godinu dana kako smo raspravljali o paketu zdravstvenih zakona možemo reći da se tada to prezentiralo kao mini reformu zdravstva, a što sada nakon godine dana reći o poboljšanju zdravstvene skrbi u Hrvatskoj? Ja sam i tada govorila o tome i stajalište IDS-a bilo je da se zakoni donose samo kako bi se sprovela racionalizacija i ušteda te kako bi se što veći financijski teret prebacio na same pacijente. Uvjeravali ste mene a i svih nas da tome nije tako, ali ja sam još uvijek uvjerenja da se u tih godinu dana ništa nije promijenilo. Imali smo i tada i sada vidjeti i u samom rebalansu proračuna kada se najviše novaca daje za pokrivanje dugova odnosno transferira se najviše novaca baš u zdravstvo. Ti zakoni doneseni prošle godine niti su povećali zdravstvenu uslugu niti su pojeftinile usluge već su se generirali gubici. Nazadovala je kvaliteta i raste nezadovoljstvo kako pacijenata tako i liječnika i ostalog medicinskog osoblja. U Republici Hrvatskoj imamo prilično staro stanovništvo koje ima potrebu liječiti se. Isto tako imamo preko milijun djece koja je najosjetljivija populacija i kojoj treba najviše prevencije a mi baš toga i nemamo. Ne može me nitko uvjeriti da se kvaliteta usluge u zdravstvu poboljšala kada nemamo dovoljno osoba i svih potrebnih materijalnih sredstava. Samo izuzetnim naporima baš samoga osoblja još sve na neki način funkcionira. Kao potvrdu ovoga što vam govorim pročitat ću vam jedan članak iz današnjeg Večernjeg lista koji je pisao jedan građanin koji je sve to osjetio na svojoj koži. Kaže ovako: «Boraveći u bolnici često sam si ponavljao čovjek je doista ništa. Operirali su mi rak na debelom crijevu. Trebalo je izdržati u vrućim lipanjskim danima u sobi predviđenoj za 4 bolesnika a nas je 6. Bez klime, bez ormara, bez stolca za posjetitelje. Liječio sam se na kliničkom, na kirurškom odjelu zagrebačkog Merkura. Bolnica je stara, odjel zreo za obnovu. Ali medicinske sestre danonoćno njeguju bolesnike kao majke novorođenčad. Medicinsko osoblje čini nadljudske napore kako bi bolesnicima ublažilo boli. Velika im hvala za veliku ljubav prema bolesnicima.» Zato mi u Klubu IDS-a apeliramo na Ministarstvo da počne sa sustavnom reformom zdravstvenog osiguranja kako bi građani Hrvatske dobili zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju. ne mogu mjesecima čekati na preglede, na bolničke krevete, a da ne govorimo da se još uvijek čeka na operacije ili na ugradnju ortopedskih pomagala. Da se bilo što promijenilo u ovih godinu dana svakako bih pohvalila ovaj Prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite ali bojim se da je to samo formalno usklađenje sa stečevinama Europske završili sa temeljima a već govorimo kako ćemo pokriti kuću krovom. Treba obraditi sve faktore koji utječu na zdravlje ljudi. Od toga da se svi preventivno pregledavaju, da su cjepiva dostupna svima. Da se građani kvalitetno hrane te da imaju društvenu, da imaju dobar društveni i sportski život. Na takav ćemo način imati zdravo populaciju koja će se, zdravo stariti. Jer kako je jednom prilikom izjavio Ingmar Bergman, slavni i poznati švedski filmski i kazališni režiser: «Starenje je poput penjanja na planinu. Ostavlja nas bez daha ali nam zato pruža veličanstvene vidike.» Jer starenje stanovništva jedan je od najvećih uspjeha ljudske vrste. Ono predstavlja veliki izazov svima nama koji donosimo zakone, izrađujemo strategije i reforme te donosimo političke odluke. Postavlja se zato najvažnije pitanje u zdravstvu. Kako omogućiti građanima da budu što duže zdravi? Kako unaprijediti kvalitetu život? Osim traženja odgovora na ova pitanja cilj nam mora biti pružiti svima optimalne mogućnosti liječenja, održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja što veći osjećaj sigurnosti i uključenost u društveni život. Ovaj zakon isto tako nema smisla sve do trenutka dok se svi invalidi ne izjednače u svojim pravima. Moram vas podsjetiti da u našoj regulativi postoji preko 280 propisa koji se tiču osoba sa invaliditetom a da su pojmovi u tim propisima neusklađeni pa si naša birokracija uzima za pravo da tumače propise kako se njima prohtije. U strategiji zdravstva koja je bila na snazi od 2003. do 2006. do danas iz te strategije izjednačavanje prava invalida je trebalo biti gotovo a do danas 2007. to nije učinjeno. Naša Vlada kako bi dobila na vremenu ponovo radi popis odnosno registar invalida iako on već postoji. Tako da za poboljšanje kvaliteta usluga u zdravstvu najprije treba donijeti donijeti zakone koji će onda sigurno poboljšati kvalitetu i biti baza ovom današnjem zakonu, a to je Zakon o izjednačavanju prava teških invalida. Treba ujednačiti i pojednostavniti propise da budu svima razumljivi i sve propise staviti na jedno mjesto. Sve invalide treba izjednačiti, a ne ih dijeliti na način kako je tko postao invalid. Pitam se još da li kvaliteta kada na primjer kod nas KBC Rijeka ne uzima pripravnike jer ih mora platiti ili ih uzima minimalno. Evo ja sam dobila odgovor danas na zastupničko pitanje gdje mi je odgovoreno da je KBC Rijeka zadnji natječaj za pripravnike odnosno prijem medicinskih sestara bio u rujnu 2006. godine i da je primljeno 30 medicinskih sestara srednje stručne spreme. dobila sam danas podatak da isto tako u KBC Rijeka ima 1200 kreveta, a po našem zakonu bi bila jedan pripravnik na 12 bolesničkih postelja. Znači, da smo trebali uzeti 100 pripravnika medicinskih sestara, a uzeli smo ih samo 30. 30. Zato se pitam da li smo mi sve učinili ili da li imamo namjeru sve učiniti, a ne da Prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite ostaje samo mrtvo slovo na papiru ili kao usklađenje sa stečevinom Europske unije. Hvala. Rekla je da je predložena reforma zapravo se svela na prebacivanje troškova na bolesnike što nije točno i da nije došlo do nikakvih poboljšanja kvalitete. To je netočno jer mnogi pokazatelji govore upravo suprotno. Broj usluga za manje novaca je povećan za 2%, a podsjetio bih da broj bolesnika koji se upućuju na liječenje izvan Hrvatske je ispod 1%. To je podatak za pohvalu. Ovaj podatak što je navela za pripravnike u Rijeku to je netočno, jer upravo ove godine 90 milijuna država je predvidjela za pripravnike i predviđena sredstva do sada po planu nisu potrošena jer pripravnika ima manje nego što smo mi predvidjeli sredstava. Za Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kvaliteta se ne podrazumijeva pa tako niti u zdravstvenoj zaštiti. Avedist Donabedijan čovjek koji je utemeljio suvremeno, dakle pristupio i utemeljio kvalitetu, definirao ju je, kvalitetu zdravstvene zaštite kao opseg u kojem se stvarno pružena skrb u skladu s postojećim raspoloživim znanjem i opće prihvaćenim načelima i praksom. A što je to zapravo stupanj kakvoće, odnosno kvalitete zdravstvene skrbi. To je dakle razlika između skrbi koja bi optimalno mogla biti pružena i skrbi koja je u stvarnosti pružena. Što je nužno i što je potrebno i što se očekuje od ovog zakona, od ovog vrijednog materijala kojeg imamo u proceduri. Dakle, i praćenje i održavanje kakvoće, odnosno kvalitete. A što je to zapravo održavanje kakvoće? To su zapravo svi oni mehanizmi stalnog nadzora provedbe, ispravljanja otkrivenih nedostataka i sprječavanja njihovih ponovnih pojava. Upravo su ovo elementi u kojima se kreće ova materija i kojom se bavi ovaj materijal, odnosno ovaj zakon, da pojednostavimo. Utemeljeno je, utvrđeno dakle ustavljeno je da i na najvećim klinikama zbog nepoštivanja običnih procedura prave se velike liječničke pogreške. One se kreću od tih, dakle ti poremećaji se kreću od toga da se ne provode potrebne procedure u smislu kliničkih vodilja pri operativnim zahvatima, pri pregledima pacijenata do banalnog ne pranja ruku tako da recimo ustanovljeno je da se, da je došlo do povećanog broja interhospitalnih infekcija itd. a kad su napravljena istraživanja onda su vidjeli da jednostavno medicinsko osoblje ne poštiva ni osnovne principe kada je u pitanju higijena. Stoga se dakle ovaj zakon, on prolazi i pokriva dio tzv. ustroja ili strukture, zatim pokriva i proces i konačno ishod koji je najvažniji kada su u pitanju naši pacijenti, a i liječnici koji daju medicinsku skrb kao takvu. Mi smo na našem odboru nadležnom za ovu materiju, odnosno u Odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku detaljno raspravljali o materijalu i konstatirali smo kako zapravo još postoji prostor u kojeme se može još djelovati i popraviti ovaj materijal, a osobito u dijelu koji se odnosi na kvalitetu osiguravatelja, dakle zdravstvenog osiguranja. Zatim na razini primarne zdravstvene zaštite pa i na dijelu koji se odnosi na Upravno vijeće agencije koja će imati sutra u svom svom opisu poslova nadzor kvalitete zdravstvene skrbi. Dakle, tu smo donijeli neke konkretne prijedloge i stoga smo pozvali državnog tajnika ovdje nazočnoga i gospodina ministra da i u ime odbora našega, ali i u ime kluba, ovaj zakon koji sad ovdje imamo ide u redovitu proceduru. Prema tome, dakle mi apsolutno podržavamo ovaj materijal, ocjenjujemo ga dobrim. Dajemo mu punu potporu s tim da tražimo da ide iz hitnog postupka da ide u redovitu proceduru. Hvala lijepa. Hvala. Kluba PGS-a, SBHS-a i MDS-a poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče i kolege iz Vlade, kolegice i kolege zastupnici. U ime regionalnih stranaka PGS, SBHS i MDS kazali bismo nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite. Prije svega apsolutno je jasno i sigurno da nam Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite treba. To je neosporno. Međutim, čini nam se da se je sada evo pred kraj kraj proljeća i u ljeto, u finišu ove ljetne sjednice Sabora s tim nekako dosta naglo požurilo i čini nam se da se možda u žurbi neće postići svi pozitivni efekti koji bi se sa ovakvim jednim zakonom trebalo postići. Apsolutno je nužno u Hrvatskoj donijeti čitav niz propisa koji bi regulirali praćenje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite, te temeljem toga se mora doći i do akreditacije pružatelja zdravstvenih usluga. Međutim, sasvim je jasno da bi se do toga došlo, da je potrebno detaljnije pa i pravednicima razriješiti dodatno ili nanovo čitav niz pitanja kao što je pitanje minimalnih uvjeta za prostor, opremu i kadrove, kao što je pitanje pravila o medicinskoj dokumentaciji, kao što je pitanje pravila i pravilnika o ustroju bolničkih odjela, pravilnika o medicinskoj opremi i njenom održavanju te nakon toga apsolutno je potrebno osigurati i uvjete da se Zakon o zaštiti prava pacijenata koji smo donijeli provodi. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite apsolutno bi morao preciznije odgovoriti na pitanje kako se uspostava, provodi i prati kvaliteta zdravstvene zaštite. On to u ovom slučaju ne radi dovoljno precizno. Potrebno bi bilo detaljnije i nedvosmislenije utvrditi postojanje i pravnu kvalifikaciju agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. Odrediti jasno pravni subjektivitet te agencije i njenu neovisnost o nadležnom ministarstvu i čitav niz drugih stvari vezano na agenciju koji ovdje nisu jasni. Nekako se ima dojam da se želi donijeti zakon i što prije provesti akreditaciju zdravstvenih ustanova o kojoj se godinama govori, a da to iz ovog zakona neće biti jasno tako precizno i dobro učiniti. učiniti. Mislim da bi iz tog razloga trebalo razriješiti čitav niz pitanja o budućem položaju agencije za kvalitetu i akreditaciju prije svega. Što se tiče pojedinih članaka, pojedinih glava zakona, samo nekoliko riječi. U članku 1. spominju se svi pružatelji zdravstvenih usluga nabrojani su, a kasnije se u člancima govori samo o bolničkim ustanovama a ostali pružatelji usluga nestaju. Zanemaruje se ostale pružatelje usluga, njih jednostavno kasnije nema. U članku 2. nedostaje što to pružatelji zdravstvenih usluga mogu smatrati prednošću do koje će doći uvođenjem sustava kvalitete zdravstvene zaštite. U članku 3. isto tako potrebno je ne govoriti samo o udjelu pacijenata prilikom odlučivanja o sustavu zdravstva, nego je kada je u pitanju unapređenje potrebno govoriti i s pozicije pružatelja zdravstvenih usluga inače će rezultati apsolutno izostati. Isto tako i sigurnost zdravstvenog postupka ne može biti obrađena samo s pozicije primatelja, dakle onoga, nego i sa pozicije i primatelja i davatelja zdravstvene usluge. U Glavi III. članak 7. izrazito je upitno na koji se način agenciji daje ovlast da donosi plan i program mjera za osiguravanje, unapređenje unapređenje i promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite pa se može reći da joj se stavlja ustvari u nekim stvarima u nadređeni položaj ministarstvu. I s obzirom da i na čitav niz drugih članaka se može isto tako kazati da su neprecizni ili nedovoljno precizni kao što je npr. članak 8. u kojem se spominje Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite, a zna se da sustav zdravstva ima niz podzakonskih akta koje je donio ministar i koji određuju područje kvalitete zdravstvene zaštite. S obzirom na sve to skupa mislim da se zaista može kazati uključujući i komentar obrazaca koji su u prilogu zakona, a koji su u jednom dijelu neprecizni, da bi zaista skidanje hitnosti postupka bilo dobro došlo, da bi ovaj zakonski prijedlog trebao biti dobar predložak za provođenje prve rasprave za uvažavanje primjedbi koje su date ili će biti date u raspravi sa naglaskom na dodatno uvažavanje primjedbi koje je dala struka, u ovom slučaju prije svega Hrvatska liječnička komora kao krovno strukovna institucija u Hrvatskoj i da bis e redovnim postupkom u drugom čitanju došlo vjerojatno, odnosno sigurno do puno kvalitetnijeg zakona. Eto to je naš prijedlog koji je ustvari i komplementaran sa prijedlogom odbora u ovom slučaju. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Izvolite. Dakle kako se radi o bitnoj materiji i gdje smo uvodno kao predlagači naveli da s obzirom na naše obveze iz nacionalnog programa za pristupanje s jedne strane, tražimo hitnost postupka. To ozbiljnost ove materije i vremenski slijed koji slijedi nam dozvoljava da u ime predlagača možemo odustati od hitnosti postupka na način tako da ovo ide u redovnu saborsku proceduru. Hvala lijepo. Dakle ide u redovitu proceduru, prvo čitanje.